ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 2 думата „хартиени” се заличава; 2. В т. 8 след думата „коалициите” се добавя „– в случаите, когато при гласуването може да се правят такива”.” Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по принцип по т. 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 215: „Получаване на изборните книжа и материали Чл. 215. (1) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия: 1. избирателни кутии; кочани с хартиени бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от Централната избирателна комисия; първият и последният фабричен номер на бюлетините от кочана се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; 3. избирателен списък; 4. формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите; формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор; 6. списък на заличените лица; 7. два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; формулярите на протоколите се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия; след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата се разпечатва единият формуляр и само ако бъде допусната грешка, се разпечатва и другият формуляр; 8. бланки-чернови за отразяване резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите при избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници; 9. формуляри на чернови на протоколите на секционната избирателна комисия; 10. печат на секционната избирателна комисия; 11. протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия; 12. образци на декларациите, които се подават за съответния вид избор съгласно кодекса; 13. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 231; 14. техника и консумативи и други помощни и технически материали. (2) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава техническите устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване, по ред, определен от Централната избирателна комисия. (3) В деня преди изборния ден подвижната секционна изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14, както и: 1. списък за гласуване с подвижна избирателна кутия; 2. печат на подвижната секционна избирателна комисия; 3.протокол за маркиране на печата на подвижната секционна избирателна комисия. (4) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък,

В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление). (5) Печатът на секционната избирателна комисия по ал. 1, т. 10, съответно печатът на подвижната секционна избирателна комисия по ал. 3, т. 2 се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 4 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията. (6) След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

има ли желаещи за изказване? Госпожо Манолова, заповядайте. след „избирателни кутии” се поставя запетая и се добавя „включително специални кутии за машинното гласуване и отделни кутии за отрязъка с номера от бюлетината”. Предлагаме го в резултат от забележката, която беше направена от колегите от ГЕРБ, тоест да са описани изрично и трите вида кутии, които ще се използват в изборните секции. И в т. 5

Има предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 215. Комисията не подкрепя предложението по т. 1. Именно този текст трябва да подложим на гласуване. Моля, гласувайте предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители по т. 1, което не е подкрепено от комисията.

от комисията. Гласували 90 народни представители: за 9, против 72, въздържали се 9. Предложението не е прието. Сега гласуваме направените редакционни поправки от госпожа Манолова в чл. 215 – в ал. в ал. 1, т. 1 накрая се добавя „включително в специални кутии за машинното гласуване и отделни кутии за отрязъка с номера от бюлетината”. И предложение по т. 5 – думата „ксерокопие” да бъде заменена с „копие”. Моля, режим на гласуване за тези предложения.

заедно с текста на чл. 215 в редакция на комисията, с направените и гласувани допълнителни редакции, предложени от госпожа Манолова. Гласували

„Изборно помещение и кабини за гласуване Чл. 218. (1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване. (2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването. Кабините трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. (3) Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя само със знак „Х” или „V”, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия. (4) При избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани, но са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България или за общински съветници, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите според личната карта или паспорта. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция се поставя квадратче с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран от съответната избирателна комисия. (5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на секционната избирателна комисия. (6) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Изказването е във връзка с чл. 218, ал. 3 и с и с възможността да се изрази вот с два знака – със знака „Х” или със знака „V”. Многократно в дебатите и в двата формата на комисията сме изразявали нашето становище. Смятаме, че това е един от трите елемента, които силно ще повлияят на персонализацията на вота и респективно – на неговото проследяване. От друга страна, не са ясни и достатъчно убедителни мотивите защо се връщаме към такъв, да го нарека условно, дуалистичен способ на изразяване на вота. Каквито и да са недостатъците на предходния Изборен кодекс, едно от предимствата, от неговите преимущества беше, че убеди избирателите и те възприеха еднозначно, че знакът за изразяване на вота при избори е един. Отново сменяме режима, отново влизаме в една цветомузика – ту само един знак, ту вариации от знаци. Тези изборни инженери, да ги нарека, които си мислят, че това е инструмент, който би могъл да персонализира вота, също смятам, че дълбоко грешат в това намерение, защото и тук са възможни вариации. Насила и преднамерено създаваме съмнение в отчитането на вота. Изкушавам се за пореден път да апелирам – да се върнем към един-единствен знак, който ще да е той, но хората да го разпознават по един начин и да нямат съмнение в тази връзка. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов. Реплики? Няма желаещи за реплики. Други изказвания? Госпожа Манолова. Уважаеми колеги, мисля, че това трябва да се чуе в пленарната зала. На последните президентски и местни избори броят на недействителните бюлетини беше над 400 хиляди. Една от причините за тези недействителни бюлетини беше превратното отбелязване на недействителни бюлетините на избиратели заради начина, по който е поставен знакът „Х”. Появиха се всевъзможни интерпретации и всевъзможни поводи да бъдат обявявани за недействителни бюлетини на български граждани, защото хиксът е прекалено малък, защото е прекалено голям, защото е прекалено удебелен, защото е прекалено тънък, защото от единия край малко е излязъл от квадратчето, защото не е поставен точно, правилно точно, правилно и линиите не се пресичат перпендикулярно. В крайна сметка разумът на закона е избирателят да постави вота си по начин, по който еднозначно да може да бъде определена неговата воля. Още повече че голяма част от обявените за недействителни бюлетини са по инерция гласоподаватели, които са гласували с чавка, със знака „V”. Идеята е не да затрудняваме хората, не да правим насила техния вот недействителен, а да им създадем максимални облекчения свободно да упражнят правото си на глас. И да ограничим избирателните комисии, които определено, по един безобразен начин не зачетоха волята на тези, които отидоха в изборния ден да упражнят правото си на глас. С това безобразие просто трябва да се приключи. Щом избирателят е отишъл, щом е гласувал, да е ясно и щом по еднозначен начин може да се установи за коя партия и за кой кандидат е дал своя глас, то неговият вот да бъде зачетен. Това е смисълът на тази промяна – да се сложи точка на злоупотребите и безобразията на секционните избирателни комисии да обявяват за недействителни бюлетините на стотици хиляди избиратели. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, всички тези аргументи, които току-що казахте, могат да важат за всеки един знак, било то „Х”, „човка”, „пате”, „сърце” или каквото и да било друго. Естествено е, че винаги може да има злоупотреби с това дали е излязло от квадратчето, дали не е излязло от квадратчето, може да се поспори тук много, така че аргументите Ви са абсолютно излишни. Те за всеки един знак могат да бъдат по един и същи начин... реплики.) В крайна сметка аз мисля, че в предишния кодекс едно от най-хубавите достижения беше наистина приемането на този знак „Х”. Дали ще е „Х”, дали ще е някакъв друг, въпросът е той да бъде унифициран и не заради нещо друго, но наистина много добре знаете, няма какво да си кривим душата тук

практиката, нека да мине малко повече време, нека да видим дали той наистина ще даде желания резултат. Аз мисля, че той ще го даде. По този начин имаме тук липса на всякаква приемственост. Вие много добре съзнавате, колегите в залата знаят, по какъв начин може да се контролира вота точно чрез определени знаци.

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Манолова, аз съм сигурен, че и Вие сте се явявали на следизборни дела и е трябвало да доказвате, да броите заедно със съда действителни и недействителни бюлетини. Не знакът е проблем на интерпретацията за действителността или недействителността на бюлетината, за съжаление. Иначе е без значение съдът как ще квалифицира експертизата, дали въобще ще я квалифицира като експертиза. Той преценява внимателно това, което вижда. Излизане от квадратчето може да има и при „Х”, и при „V”, и при „Y”, и при всеки друг знак. Въпросът е дали това е грешка на избирателя или е допълнителна намеса върху бюлетината. Пак ми се струва, че пропускаме ключовия въпрос: как да гарантираме непокътнатостта на отражението в бюлетината, вместо това какви да бъдат знаците – дали да бъде един, дали да бъдат два. И при два знака пак ще имаме същото количество на недействителните бюлетини, ако имаме друг проблем, ако имаме зле организирани секционни избирателни комисии, ако имаме вмешателство.

Благодаря Ви, господин председател. По повод аргументите, изложени от госпожа Манолова и това, което беше казано и от господин Ненков, че ако дадем достатъчно време на знака „Х”, той ще даде резултат. Аз мисля, че той вече е дал резултат и именно затова Вие се опитвате този резултат да го омаловажите, да го махнете и отново да се върнем към контролирания вот. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуджеров. Заповядайте, госпожо Манолова, за дуплика. Резултатът вече го обявих – над 400 хиляди недействителни бюлетини. Тук ще поправя един от репликиращите ме, че – да, обжалване е възможно, само че то е на практика само при местни избори. Когато става дума за президентски вот или когато става дума за избори за европейски депутати, е ясно, че процедурата е друга – пред Конституционния съд, където валидността на всяка една бюлетина не се проверява естествено от съда. Така че, за да бъде уважен вотът на българските граждани, които са отишли да упражнят правото си на глас в изборния ден, трябва да се създаде и да има система, която да позволява по еднозначен начин в случаите, в които те са отбелязали своя вот, той да бъде зачетен. Втренчването в знака „Х” и в неговата правилност на поставянето в крайна сметка доведе до обявяването на стотици хиляди бюлетини

Уважаеми колеги, гласуваме чл. 216 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 217 – по вносител, подкрепен от комисията;

прието. Гласуваме текстовете на чл. 216 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 217 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 218 –

„В чл. 219 се създава нова ал. 2, която гласи: „(2) Помещенията на избирателните секции се оборудват с камери, които са пряко насочени към състава на СИК и към мястото на броенето на бюлетините след приключването на изборния ден, които през целия ден предават картина в реално време в ЦИК”.”

колеги, във връзка с това наше предложение бяха направени много изказвания, беше проведен дебат в гражданското общество. То е насочено към прозрачността на изборите. Сигурно няма нищо по-прозрачно от това да се предава онлайн в Централната избирателна комисия от камери онова, което става в избирателните секции, в избирателните комисии. За това са нужни само камери, тоест само едно техническо средство, едно допълнително усилие, което няма да натовари кой знае колко бюджета и разходите за провеждане на изборите. Тези камери, изрично по-нататък отбелязваме, че трябва да бъдат насочени само към мястото, където стоят членовете на избирателната секция. След това там, където ще бъдат броени бюлетините, защото това е един от най-ключовите моменти за провеждането на честни избори. В този момент се правят най-големите фалшификации. Знаем го всички. В реално време предаване на картина и записът, който след това би могъл да бъде проследен, дават абсолютно сигурна гаранция против фалшификацията в този втори, бих казал, сюблимен, основен, много важен момент за провеждането на изборите. Преди това, ако членовете на секционната комисия знаят, наясно са с това, че към тях е насочена камера, сигурно няма да влизат в договорки и няма да има разбирателства, каквито понякога стават по едни или други въпроси. Камерите ще имат много важно, превантивно значение, защото са направени много усилия в новия Избирателен кодекс, който в момента приемаме, за предотвратяването на фалшификациите. Това е още едно средство, още един начин за спиране на фалшификациите. Има ли реплики? Няма желаещи за реплики. Други изказвания? Няма желаещи за изказване. Гласуваме предложение от народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 98 народни представители: за 22, против 47, въздържали се 29. Предложението не е прието. Гласуваме анблок наименованието на Раздел V и текста на вносителя за чл. 219, подкрепени от комисията. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, моля Ви от името на парламентарна група за 15 минути почивка. Благодаря Ви. Обявявам 15 минути почивка.